(HNS)** Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 365.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 Hvala potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Predloženim izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici realizira se u ovom trenutku prva faza projekta izrade nove elektroničke osobne iskaznice. Svrha uvođenja ove elektroničke nove osobne iskaznice je poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva, te razvoj informacijskog sustava državne uprave i pružanje korisnički orijentiranih javnih usluga. U ovoj prvoj fazi uvodi se nova redizajnirana kartica osobne iskaznice sa unaprijeđenim elementima zaštite. U drugoj fazi izdavat će se iskaznice sa ugrađenim elektroničkim nosačem podataka koji će omogućavati elektronski potpis nositelja iskaznice. U odnosu na trenutni sadržaj podataka na osobnoj iskaznici jedina novost u ovoj prvoj fazi je uvođenje, odnosno dodavanje podataka o osobnom identifikacijskom broju. Obzirom da će se državljani Republike Hrvatske od 1.7.2013. godine kao državljani Unije moći kretati unutar teritorija država članica sa važećom putovnicom ili osobnom iskaznicom ovim izmjenama zakona pravo na osobnu iskaznicu daje se i maloljetnim osobama s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez obzira na godine života. Kako je cijena osobne iskaznice niža od cijene putovnice propisivanje ovog prava na osobnu iskaznicu maloljetnim osobama bez obzira na godine života daje se mogućnost njihovim roditeljima da uz manje izdatke putuju sa svojom djecom unutar teritorija država članica EU, ali i drugih država izvan EU koje dozvoljavaju prelazak državne granice s važećom osobnom iskaznicom. Djeci mlađoj od 12 godina neće se uzimati otisci papilarnih linija prstiju kod podnošenja zahtjeva. Dobna granica od koje se osobna iskaznica izdaje sa rokom važenja od 10 godina spuštena je sa 27 godina na 21 godinu. Nakon 21 godine života izgled osobne iskaznice se ne mijenja toliko brzo da bi osobnu iskaznicu trebalo mijenjati svakih 5 godina. Pobliže se i propisuju koje promjene osobnih podataka uvjetuju potrebu podnošenja zahtjeva za izdavanje nove osobne iskaznice, promjena podataka u osobnom imenu, OIB-u, spolu, datumu rođenja, prebivalištu. Također dodaje se odredba kojom se propisuje da se osoba ne smije služiti osobnom iskaznicom kojoj je istekao rok važenja. Dorađene su i odredbe koje se odnose na fotografiju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje osobne iskaznice tako da podnositelj zahtjeva koji zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu može iznimno priložiti fotografiju na kojoj je fotografiran sa pokrivalom, ali uz uvjet da pokrivalo ne pokriva obraz, bradu i čelo. Uz navedeno zakon je usklađen sa odredbama Kaznenog zakona, brisane su odredbe koje su identične sa odredbama Kaznenog zakona i odredbama Zakona o osobnom imenu. Za provedbu ovog zakona u državnom proračunu nije potrebno osiguravati dodatna sredstva. Novi obrazac omogućuje prebacivanje kompletne proizvodnje osobne iskaznice u Republiku Hrvatsku. Postojeći obrazac proizvodi se za sada u inozemstvu, a personilizira u Republici Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a kolega Šime Lučin, izvolite. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra. Pa evo nekoliko riječi u ime kluba SDP-a obzirom da stvarno nema potrebe previše govoriti o ovom zakonu jer on je ono što bi se reklo i jasan i kratak. Klub SDP-a podržat će donošenje ovog zakona. Zapravo negdje je sada prošlo nešto više od 10, 10,5 godina otkada smo u Hrvatskoj uveli sada važeće osobne iskaznice i one su u to vrijeme da tako kažem bili tehničko, tehnološko usudio bih se kazati top. Postojale su možda još neke varijacije na temu, ali tadašnja politika se odlučila za tu varijantu. Normalno, u 10 godina standardi sigurnosti se mijenjaju pa se onda mijenjaju i standardi zaštite osobnih i drugih podataka. Isto tako u 10 godina tehnologija i tehnološki skok je toliki da ga se zapravo teško jako može pratiti i mislim da je jako dobro što se sada ide u ove izmjene. Prije svega jer osobna iskaznica više neće imati prvenstveno da ne kažem isključivo identifikacijsku

i u EU, odnosno u sve zemlje članice EU. I to će nam zapravo biti dokument koji nam zamjenjuje putovnicu u svim mjestima i recimo ne znam hotelima ili već gdje se ide. Ono što mi se čini možda da bi trebalo razmotriti koliko sam razumio dakle novo dizajnirane osobne iskaznice će predviđene da se na njih može ugraditi elektronička podloga, odnosno elektronički čip. Bilo bi dobro da barem imamo naznake u kom periodu i za koje vrijeme se može očekivati ugradnja tog elektroničkog čipa jer ono što vjerujem da bi svi ovdje u ovom Saboru željeli a i šire da jednostavno e-uprava profunkcionira i da nam je dovoljno s jednim dokumentom obavljati niz poslova i rješavanja niza odnosa sa da tako kažem sa državnim i javnim sektorom. Zapravo o čemu se radi? Nama još uvijek za recimo kad vadite vozačku dozvolu ili ne znam oružani ili lovački list potrebna nam je masa dokumenata. Kad bi došli u situaciju da imamo informatiziranu cijelu upravu i da imamo elektronsku osobnu iskaznicu mi bi zapravo s tim jednim dokumentom mogli mogli rješavati sve druge dokumente. Zamislite koliko bi se podigla efikasnost uprave u toj situaciji. Ja znam da još nismo blizu toga, ali vjerujem da vam to svima skupa treba biti cilj. A da ne govorim o papirologiji koja bi se smanjila. Dakle, ono što je dobro a to je da ovaj zakon, odnosno uvođenje nove iskaznice neće opteretiti obiteljske budžete, odnosno budžete porodica jer važeće iskaznice vrijede do isteka. Prema tome, kad se ide u obnovu nove iskaznice, recimo kad sad idete u obnovu stare iskaznice obično morate mijenjati fotografiju i dodatne Dakle, to će biti kad idete i vaditi novu. Dakle, shodno tome mislim da je dobro i da djeca definitivno mogu dobiti te osobne iskaznice tim prije kao što je je da ovaj da je ona zapravo i putna isprava i da je dobro da djeca zapravo roditelji moraju garantirati za svoju djecu. Samo je pitanje granice godina, kada roditelj treba, da li je to 16 godina, da li manje bi trebalo biti ili bi više trebalo biti kad roditelji zajedno sa svojim djetetom dolaze po po osobnu iskaznicu. Mislim da je po važećem zakonu to bilo negdje 15 godina da bi se dobila iskaznica, ali u tom slučaju je bila potrebna suglasnost roditelja. Dakle, i na kraju još jedan prijedlog za razmišljanje, a to je obzirom da se jedan veliki broj nekoliko udruga civilnog društva javilo s prijedlogom da se razmotri mogućnost da se na osobnoj iskaznici ne upisuje spol. Prije svega što to bitno ne determinira identifikaciju, a onda i sigurnosne elemente. Dakle, izbjegavanje opisivanja spola u osobnoj iskaznici na određen način bi olakšao poziciju transrodnih i drugih osoba da sad ne idem u detalje tim prije što neke europske zemlje recimo poput Njemačke nemaju spol na osobnoj iskaznici. Evo možda uz ove dvije primjedbe o kojima bi trebali možda i popričati malo to je vremenski rok uvođenja elektroničke podloge i ovog prijedloga koji je došao iz nevladinog sektora još jednom naglašavam da će klub SDP-a prihvatiti ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Lučin rekli ste da je pohvalno što se vodilo računa o financijskom opterećenju roditelja. Jest, mogu se dijelom složiti s tim i mislim da je to pohvalno. Međutim, trebalo bi voditi računa i o vremenu u kojem živimo. o ovih 300 i nešto tisuća nezaposlenih pa mislim da možda i uzimajući u obzir da je ovo jedini dokumenat koji je stvarno obavezan i vozačka dozvola i putovnica nisu obavezni ovo je obavezan dokumenat da li je možda trebalo naći načina prvo izdavanje tog dokumenta da bude besplatno, odnosno do isteka njegove valjanosti? Ako je u pitanju krađa, gubitak onda se normalno mora platiti realan trošak. Ali u ovom slučaju bi ispalo da se vodi stvarno o materijalnoj situaciji naših građana tek kad bi se uzelo u obzir i to pa da se ti dokumenti jer dokumenat je obavezan, da se izdaju besplatno. Hvala. **Zgrebec, Dragica Pa to bi mislim bilo krasno da je to moguće. Ali sami ste rekli da živimo u teškim vremenima, dakle nisu samo građani u teškim vremenima i država je u teškim vremenima. Pazite, to nisu mali novci, uzmite 4,5 milijuna u nekoj perspektivi osobnih iskaznica pa ćete doći do sume novaca koje to treba. Mislim, i ja sad kad bi htio se dodvorit biračima bi rekao da ste vi u pravu, ali vidite šta se dešava. Dešava se jednostavno to da možda vjerojatno Ministarstvo unutarnjih poslova ima nekakav raspored kako ističe koja osobna iskaznica. Može se desit da osim tih nekoliko sada ne znam koliko ih ima koje će trebat odmah promijenit, zapravo će to ići sukcesivno u narednih možda 10-tak godina, 12. Prema tome, mislim da moramo bit ozbiljni jer kao što ste rekli nije teško samo za građane. Svi znamo da nema novaca u proračunu, odakle naći novce? Netko bi rekao da je to diskriminacija, pozivam se na onu prije točku. Šalim se. Ne znam da li bi to bilo moguće izvesti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Mile Horvat.

gospodine zamjeniče ministra unutarnjih poslova. U ime kluba SDSS-a ja ću prokomentirati ovaj Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici i odmah uvodno reći da će naš klub prihvatiti ove izmjene. Ovo jeste u nekom dijelu i tehnički propis, međutim taj tehnički propis uređuje osnovni, kao što je ovdje rečeno osnovni i jedan od najvažnijih dokumenata, a to je osobna iskaznica. Osobna iskaznica je dosad bila dokaz prije svega identiteta građana, ona je bila i dokaz o prebivalištu građanina koji posjeduje tu osobnu iskaznicu, a sada ovim zakonskim izmjenama dobiva i novu kvalitetu, ono prije svega dobiva karakter putne isprave, a u jednom dijelu s obzirom na OIB dobiva čak i karakter određene poreske identifikacije. Motivi za predlagatelja za ovakve izmjene zakona po onom kako smo ga mi shvatili jesu činjenica da uglavnom 2013. većini građana istječe postojeća osobna iskaznica. To je u svakom slučaju usklađivanje sa dokumentima Europske unije iako je ovdje rečeno da je svrha projekta uvođenje elektroničke osobne iskaznice, poticanje i praćenje razvoja informatičkog sustava, pružanje korisnički orijentiranih i elektroničkih javnih usluga itd., itd. Dakle ta formulacija može biti i drugačija, ali mislim da je motiv usklađivanje sa dokumentima asocijacije u koju ulazimo. I jasno, provođenje cijelog ovog postupka u dvije faze, u prvoj fazi dakle trebalo bi se vratiti kako sam ja to shvatio izrada tog osobnog dokumenta na domaći teren. Dosad je to radila nekakva inozemna tvrtka, sad to treba raditi domaća tvrtka i da onda i agencija u vlasništvu države vrši i personalizira ju. Mislim da je to dobra stvar i nadam se da smo se i kao društvo, odnosno da smo se ekipirali i da smo stvorili pretpostavke da ovakvu vrstu identifikacijskih dokumenata možemo raditi i na domaćem terenu sa domaćim tvrtkama. Pored svih ovih razloga izmjena identifikacijskog dokumenta mislim da su najvažnije stvari uvođenje OIB-a jer upisivanjem OIB-a se ne samo dokazuje identitet nego se stvaraju jednostavnije stvaraju jednostavnije pretpostavke za komuniciranje. Vi danas kad idete račun na benzinskoj pumpi za gorivo traži vam se OIB, prema tome ako ga ne znate napamet morate nositi nekakve svoje napisane šalabahtere ili nešto slično. Uglavnom, kroz taj osobni dokument je to sve vrlo vidljivo, sve vrlo praktično i ekspeditivno. Mislimo da je vrlo tim dokumentom, dakle sa novim dokumentom tko se odluči da ga prije isteka starog dokumenta uzme novi, da će moći onda putovati i bez putovnica. To je ustvari ona najatraktivnija stvar i bila kad smo razgovarali o ulasku u Europsku uniju da slobodno putujemo, slobodni protok i roba, ali i ljudi. Dakle pretpostavka je jednostavniji protok sa jednostavnijim dokumentima, a ja to doživljavam da je to upravo ova nova osobna iskaznica dokument sa kojim ćemo mi jednostavnije moći putovati Europskom unijom. Pohvalno je i smanjenje dobne granice kao pretpostavke za dobivanje dokumenta na 10 godina, dakle 21 godina. Nisu Nisu male godine, sa 21 godinom su to već ozbiljni ljudi i nema razloga, dakle sasma je dobro što je 21 godina života granica za izdavanje osobne iskaznice na 10 godina. Bitna je i činjenica da postojeće osobne iskaznice važe do njihovog isteka, dakle ne postoji a priori obaveza da sad svi odjedanput nekakvim rokom priđemo zamjeni tih osobnih iskaznica. Ljudi koji se ne odluče na zamjenu imaju dovoljno prostora da do isteka važećih koriste te postojeće, međutim ne mogu, treba ljudima reći da onda ne mogu konzumirati na isti način ovo što mogu konzumirati ljudi koji zamijene za novu osobnu iskaznicu. Dakle, pored ovih sad postojećih kartica koje već svi manje-više imamo, imamo sad još jednu karticu elektroničku koja se zove osobna iskaznica i ostaje nam onda u principu po meni da još uredimo vozačku dozvolu na isti način kao što se to radi u nekim zemljama zapada i praktično ćemo onda sve te dokumente moći poput kartica poslagati i imati u nekakvim svojim novčanicima na vrlo jednostavan i praktičan način. Prema tome, to je nešto što mi iz iz racionalnosti podržavamo. Ono što bih ja hteo radi javnosti reći su dvije stvari, evo o kojima se ovdje nije govorilo. Dakle, kad se radi o osobnim iskaznicama pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo posjedovati dvojezičnu osobnu iskaznicu. To je zagarantirano člankom 9. stavkom 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ta stvar je do sad funkcionirala u nekakvom formalno-pravnom smislu dobro. Dakle, nije postojala zvanično nekakva prepreka niti smo evidentirali neke incidentne situacije u smislu da je netko došao tražiti dvojezičnu osobnu iskaznicu, a nadležna služba u Ministarstvu unutarnjih poslova je to onemogućila. Dakle, ne. Nije bilo takvih slučajeva ili su bili minorni u samom početku. Međutim, sada je stvar ušla u fazu da imamo dozvoljeno pravo, dozvoljenu mogućnost ali ih ne konzumiramo jer sve je manji interes za takvu stvar. Pa prema tome ja ću reći samo par činjenica. Recimo u Policijskoj upravi Virovitičko-podravske županije svega su dvije osobne iskaznice izdane i to na mađarskom jeziku. U Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj unutar 5 godina izdata je 227 osobnih iskaznica za pripadnike nacionalnih manjina, dakle dvojezične od čega su 76 na srpskom i 149 na mađarskom jeziku, te po jednu na talijanskom i slovačkom jeziku. U Policijskoj postaji Pakrac izdano je 17 uglavnom na srpskom i talijanskom jeziku, nešto malo više u Policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj gdje je izdano ukupno 187 iskaznica iskaznica dvojezičnih i to 178 na srpskom, 5 na rusinskom i 4 na mađarskom jeziku. Dakle, to je nešto što je dakle pravo koje je omogućeno. Ali očito da ne postoji veliki interes za konzumiranje ovog manjinskoga prava. Dakle, to pravo se može ostvariti na teritoriju cijele Republike Hrvatske i nije ograničeno na područje jedinica lokalne samouprave u kojima je statutima uz službenu upotrebu hrvatskog jezika propisana i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Dakle, te dvije stvari te dvije stvari nisu vezane. Dakako onda očekujemo da će ova mogućnost biti predviđena i izdavanjem nove elektroničke iskaznice da bude na zahtjev nekog pripadnika nacionalne manjine izdana i na njegovom materinjem jeziku. I kao druga stvar koju bih ja rekao ovdje, dakle pretpostavka za kvalitetno ostvarivanje, konzumiranje dobijanja osobnih iskaznica je zakon koji smo mi donijeli, a to je zakon koji Mi smo u tom Zakonu o prebivalištu rekli da moramo do kraja ove godine urediti činjenicu prebivališta, pa tako ljudi koji imaju prebivalište u Hrvatskoj ali su, nalaze se izvan Hrvatske zbog liječenja, obrazovanja, dakle duži jedan period ili iz nekih drugih razloga oni su obavezni do 29.12. ove godine o tom obavijestiti policijsku upravu ili nadležno konzularno predstavništvo i obrazložiti razloge zašto su odsutni duži period. U protivnom oni, njihova ukoliko to ne urade provodi se postupak, policijska uprava provodi postupak i u provedenom postupku koji se provodi po službenoj dužnosti im prestaje važiti, ukida im se prebivalište, automatski im prestaje važiti osobna iskaznica. To se isto odnosi i na osobe koje se nalaze ovog trenutka izvan Hrvatske, a u statusu su povratnika. Oni moraju isto do 29.12. 29.12. ove godine regulirati taj svoj status prebivališta kako ne bi izgubili pravo na osobnu iskaznicu i kako bi, dakle mogli konzumirati onda i ovu novu stvar koju mi danas trebamo urediti sa ovim zakonom. Mislimo i na kraju da u svakom slučaju kod ovog cijelog postupka treba voditi računa i o ekonomskom aspektu cijena. Novo zatražene osobne iskaznice ne bi trebala biti preko cijene cijene izdavanja dosadašnje osobne iskaznice. Ona u svakom slučaju mora biti niža od izdavanja putovnice kako bi to bilo stimulirajuće za ljude da pristupe izmjeni ovih dokumenata i prije njihovih redovnih važećih važećih rokova. Prema tome, ovaj zakon mislimo da je dobro došao. Da li je on trebao ići po hitnom postupku, da li su razlozi troškovi, eventualni troškovi, razlozi za hitni postupak ne znam da li je to pravi razlog. U svakom slučaju U svakom slučaju ga treba donijeti prije ulaska u EU kao glavni razlog i mi u tom smislu i podržavamo ove izmjene zakona. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Marijan Škvarić. **Škvarić,

klub Hrvatske narodne stranke Liberalni demokrati će podržati. Naime, osobne iskaznice hrvatskim državljanima izdaju se na temelju Zakona o osobnoj iskaznici i također Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica. Osobne iskaznice su na temelju tih zakona počele se izdavati 1. siječnja 2003. godine, tako da najveći broj osobnih iskaznica koje su hrvatskim državljanima izdane s rokom važenja od 10 godina će isteći tijekom 2013. godine, jer to je onaj odgovor na način da zaista se vodilo o tome računa ne samo za izmjenom osobnih iskaznica i potrebe ulaskom Hrvatske u EU, nego i zaista iz jednih praktičnih razloga da zaista će u ovom dijelu ljudi koji će pristupiti izmjeni osobnih iskaznica odmah moći i koristiti i nove. Također ono što je bitno istaknuti je da, također da protekom vremena od 2003. godine do danas svi ovi dokumenti naročito u pogledu zaštite sredstava i vizualnog identiteta više ne odgovaraju u potpunosti najnovijim standardima zaštite. S obzirom na značajne tehnološke promjene koje im omogućavaju krivotvorenje određenih elemenata postojeće kartice, osobne iskaznice također ne omogućuju naknadnu ugradnju elektroničkog nosača podataka koji bi se uređivao prilikom prelaska na elektroničku osobnu iskaznicu. Svrha uvođenja elektroničke osobne iskaznice je u skladu također i sa praćenjem razvoja informacijskog društva i sustava državne uprave koje smo naravno u obvezi i tijekom iduće godine uvesti u cijelom tom dijelu. Ono što bih zaista spomenuo da u pogledu zaštitnih sredstava … /Govornik se ne razumije./… naročito naglasak na zaštitnim svojstvima da smo zaista bili na neki način evo čimbenici da su mnogi dokumenti, naročito putovnice naše hrvatske bile zloupotrebljavane i to je nanijelo i velike štete prije svega i Hrvatskoj, a i u tom dijelu itekako se treba voditi računa da se sad u tom dijelu posebno brine o zaštiti. Naravno posljedice koje će donošenjem zakona proisteći su one koje bi posebno htio napomenuti da se zaista jedan dokumenat koji će imati u sebi osobni identifikacijski broj. Dosad smo zaista imali problema da na osobnoj iskaznici toga nije bilo, morali smo nositi mnoge potvrde, naročito jedina dokumentacija to je bila zdravstvena iskaznica koja je u sebi imala obuhvaćen i OIB. Ono što bi isto Ono što bi isto htjeli bitno istaknuti kao dobru stvar da maloljetnim osobama sa prebivalištem u RH se mogla izdati osobna iskaznica bez obzira na godine života. Obrazloženje da će nakon pristupanja EU državljani državljani RH moći slobodno se kretati područjem drugih država članica na temelju valjane osobne iskaznice, odnosno putne isprave izrade osobne iskaznice biti manji u odnosu na troškove izrade putne isprave. I te se predlaže ukinuti dobne granice za izradu osobne iskaznice kako bi se olakšalo putovanje maloljetnih hrvatskih državljana na području cijele Unije. Ono što je isto jako dobro da se predlaže da se dobna granica od koje se osobna iskaznica izdaje s rokom važenja od 10 godina spušta s 27 na 21 godinu života. Dosad je to bilo da je rok važenja bila 5 godina. Mislim jasno da zaista ljudi se od 21 do 27 godine ne mijenjaju toliko da bi ih nakon 5 godina trebali mijenjati nego ipak smatramo da je to također 10 godina ispravno. I ostalim izmjenama i dopunama zakona pojednostavljuje se postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. Odredbe koje su definirane ovim zakonom ne bih ponavljao ali bih ipak istaknuo sljedeće, prije svega članak koji propisuje da zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osoba podnosi osobno na način da maloljetna osoba koja je starija od 16 godina koja podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ne posjeduje javnu ispravu kojom se može provjeriti njezin identitet, prilikom podnošenja zahtjeva mora biti prisutan roditelj ili skrbnik koji će potvrditi identitet maloljetne osobe. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osobi mlađoj od 16 godina podnosi roditelj ili skrbnik. Ako roditelj ne živi u obiteljskoj zajednici zahtjev podnosi roditelj s kojim ta osoba živi na temelju odluke nadležnog tijela. Mislim da je to jako dobro regulirano na način da zaista i maloljetne osobe mogu uzeti osobne dokumente koje smo već izdali, ali uz jednu kvalitetnu kontrolu prije svega roditelja. Ono što bi također htjeli posebno istaknuti odrednicu da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice prilaže se jedna fotografija, dosad je to bilo dvije, propisane veličine koja vjerno prikazuje osobu koja podnosi zahtjev bez pokrivala za glavu te se daje na uvid ranije izdana osobna iskaznica ili druga javna isprava kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Ono što opet napominjemo i naglašavamo iznimno od podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice može se uzeti fotografija na kojoj je fotografiran sa pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga pod uvjetom da pokrivalo ne prikriva obraze, bradu i čelo. Mislim da je to ono zaista što je i u Europi bilo puno diskusija, ali mislim da je to itekako jedna potvrda pozitivne pravne demokratske stečevine ne samo u okvirima EU nego i šire. A naročito time itekako uvažavamo vjerske navode koji su itekako bili bitni. Tu bi spomenuli da i ovaj zakon se usklađuje sa mnogim zakonima koji su u međuvremenu doneseni. To prije svega bih spomenuo Zakon o prebivalištu. Također i mnoge prekršajne odredbe su usuglašene u okviru donesenog Kaznenog zakona. Ono što je bitno isto izreći da osobne iskaznice izdane prije stupanja na snagu ovog zakona ostaju u uporabi u skladu sa rokovima za koje su izdane. Znači bez brige, nemamo dodatnih troškova. Zaista se vodi računa i o tom dijelu. Naravno postupci rješavanja zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica započeti prije stupanja na snagu ovog zakona dovršit će se prema odredbama i važećeg zakona. proizvodnje novih obrazaca osobne iskaznice u potpunosti bi se prenijela u RH. Pa tu onda opet gledamo ne samo korist za naše građane, smanjenje troškova u tom dijelu, nego i možda jedan gospodarski dio i za cijelu državu. Nadamo se da ćemo i oko tog dijela moći otvoriti neka nova radna mjesta ako cijeli taj dio postupka oko odobravanja i izrade iskaznica se radi u Hrvatskoj. Prije svega bi tu htjeli napomenuti da nošenje iskaznice je obavezno i tu oko izmjena tih iskaznica najčešće se dogodilo to da su ljudi mijenjali iskaznice ne zato što im je istekao rok nego zato što su se iskaznice i uništile. i uništile. Pa zato bih isto molio da prilikom same te izrade da se vodi računa o kvaliteti tih iskaznica jer stalnim nošenjem naročito kad će to biti identifikacijska isprava koja će se moći koristiti u mnogim stvarima da ne dolazi do njezinog oštećenja koje bi onda opet iziskivalo neke nove troškove. U svakom slučaju dobivamo nove iskaznice, stare odlaze u povijest. A isto kako mnoge stvari odlaze u povijest ulaskom u EU moramo se pridržavati. Tako da osim osobne iskaznice i vozačke dozvole ukidaju se knjižice vozila, a i radne knjižice. One prije svega neće više biti u starom obliku nego prelazi u elektronski oblik. Evo, još jedanput napominjem u vezi sveg tog dijela klub Hrvatske narodne stranke Liberalni demokrati podržavaju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Ana Lovrin. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra. Pa evo ja moram reći u ime kluba HDZ-a da se u Hrvatskom saboru sustavno ponavlja nešto da predlagatelj protivno Poslovniku Hrvatskog sabora predlaže zakone u hitnoj proceduri i kada za to nema poslovničkog temelja, a saborska većina uporno to odobrava i prosljeđuje i na kraju izglasa. ovaj zakon koji je pred nama u hitnoj proceduri nije europski zakon, ne nosi oznaku P.Z.E. ali se obrazlaže hitnost procedure time člankom 159. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskog sabora jer se kaže da je razlog za donošenje jer je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Ja bih zaista molila predlagatelja da nam kaže koji će to poremećaji u gospodarstvu nastati ukoliko mi u hitnoj proceduri ne izglasamo izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici. Nadalje u tom obrazloženju čitamo da je koordinacija za provedbu projekta E-osobne iskaznice u prosincu bila zadužena za nešto u roku od tri mjeseca započne, sada je kraj 5.mjeseca i evo iznjedrio se u 5 mjeseci prijedlog toga zakona koji mi moramo hitno donijeti. A vjerojatno se ovo poremećaji u gospodarskom poslovanju odnosi na to da kada se počne s prvom fazom proizvodnje novih obrazaca osobne iskaznice, onda će se ta proizvodnja obrazaca prenijeti u Hrvatsku, a sada se to tiska negdje negdje u inozemstvu, a personalizira se u Agenciji za komercijalnu djelatnost u Zagrebu. Bilo bi zanimljivo čuti koliki su to troškovi i koliko će te enormne uštede biti da će one spriječiti poremećaj u gospodarskom poslovanju, to je prvo. A drugo, pitam predlagatelja kako on zna da će se to tiskati u Hrvatskoj? Hoće li biti neki javni natječaj raspisan? Hoće li se davati ponuda za ovaj posao i kako onda znamo tko će baš dobiti posao tiskanja tih novih obrazaca, to meni zaista iz ovog obrazloženja nije sasvim jasno. Ali bi bilo zanimljivo koje se to predviđaju tako enormne uštede hvala Bogu ćemo spriječiti poremećaje gospodarstvu u Hrvatskoj donošenjem ovog zakona. Drugo je pitanje koje nam se postavlja, dakle svakako bilo bi bolje da je zakon u dva čitanja jer bi ove primjedbe koje ćemo sada iskazati, a koje je opet ponavljam teško amandmanski oblikovati, a vjerojatno ne biste ni prihvatili te amandmane, ali bi dobro došlo da se donese jedan kvalitetan zakonski tekst. Drugo pitanje se postavlja čemu uopće ova ova priča, jest točno, kada uđemo u EU onda ćemo unutar država članica EU moći će se prolaziti sa osobnom iskaznicom, ali nisam vidjela odnosno nije nam rečeno, a ja mislim da tako i nije, da bi bilo neke zapreke da to radimo sa postojećom sa postojećom iskaznicom. Prema tome postavlja se još jedno postavlja, zašto bismo išli sada uopće u neku prvu fazu pa bi poslije u drugoj fazi onda dobivali taj elektronski čip ili nešto da bi to bilo u potpunosti elektronska iskaznica i zašto se ne može pričekat da se to sve obavi odjedanput jer će sada netko dobiti najprije prvu fazu osobne iskaznice pa onda nekad, a ne zna se kad i u kojem obliku će dobiti tu drugu fazu osobne iskaznice. Jedino obrazloženje su ovo su ovo prebacivanje u RH ili nekoga tko će to u Hrvatskoj tiskati, ali pitam kako se to unaprijed zna tko će to biti. osim ove proceduralne neposlovničkog načina donošenja, dakle ali to je već uobičajeno u Hrvatskom saboru za vrijeme ove saborske većine, ja ću kazati na nekoliko odredaba koje mislim da bi trebalo svakako popraviti, razraditi. Evo prvo da krenem od ovoga prava na osobnu iskaznicu za osobe mlađe od 16 godina godina gdje se uvodi mogućnost da i djeca u najranijoj dobi dobiju osobnu iskaznicu. Međutim povezujući nju sa sljedećim člankom u kojem se govori o roku na koji se izdaje osobna iskaznica pa se onda kaže da je do sada bilo nakon 27.godine, a sada se to smanjuje na 21 što mislim da je uredu jer se izgled već onda duže ne mijenja. Dakle izdaje se na rok trajanja od 10 godina radi izmjene izgleda. Međutim pitam šta će biti sa osobnim iskaznicama djece? Dakle znamo da dijete i 5 godina, da dijete u 5 godina itekako promijeni izgled i šta će biti ako je izdana osobna iskaznica djetetu od 6 mjeseci jeli tu šta rekla pravobraniteljica za zaštitu djece? Dakle šta ako ja identificiram sa osobnom iskaznicom djeteta neko dijete nakon tri godine, a koje se slikalo sa 6 mjeseci? Sada ćete me možda uputiti na onu odredbu da se ne smiju upotrebljavati iskaznica koja ne odgovara izgledu itd.,

bi trebalo skratiti taj rok. Meni se čini ako se dobro sjećam da se putovnice djeci izdaju na 2 godine. možda se varam, ali na neki kraći rok i o tome svakako treba treba razmisliti jer ćete imati ne samo smiješnih situacija da dijete neće odgovarati, izgled djeteta i slika već će to biti moguće mnoge zloporabe pogrešne identifikacije. Ono na što bih još upozorila kao važno, a to je da ovaj zakon ne korespondira sa Zakonom o osobnom imenu, o tome smo itekako upozoravali kada se donosio Zakon o osobnom imenu koji je omogućio građanima da imaju neograničeni broj riječi riječi u imenu i prezimenu. Upozoravali smo na problem s dokumentima gdje obrasci neće moći sadržavati toliko. E ovaj zakon misli da je izašao iz tog problema na način da je rekao ako osobi čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koji zbog broja slova koja sadrže ne mogu ispisati u prostor za upis imena i prezimena, onda se upisuje ime koje je osoba pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu. Upozoravam da u Zakonu o osobnom imenu nema ograničenja broja riječi u imenu i prezimenu za uporabu u pravnom prometu. Dakle osoba može reći ja ću u pravnom prometu upotrebljavat to i to ime, ono može sadržavat i da sad karikiram po deset riječi u imenu i deset riječi u prezimenu jer Zakon o osobnom imenu to ne ograničava, a na to smo upozoravali. Dakle vi ćete možda napisat neki pravilnik ili nešto građane onemogućavat u tome, ali to neće bit sukladno sukladno zakonu. Također, uvodi se novi pojam da osoba se neće smjeti služit osobnom iskaznicom između inih odredaba iako je promijenila i zato ovdje sad napominjem i nešto o čemu smo govorili, o čemu je i kolega govorio da bi bilo dobro razmislit o tome i to ćemo predložit da izdavanje osobne iskaznice se ne naplaćuje zato što je osobna iskaznica obvezni dokument koji građanin mora imat. Dakle to nije dokument koji može i ne mora poput vozačke, putovnice itd., on je obvezan ga imati budući da s njim ne ostvaruje nikakav probitak niti je on lukrativan bilo bi dobro da država iznađe mogućnosti da on bude besplatan, a poglavito evo recimo kod promjene prebivališta kada vam katastar na jednoj te istoj zgradi jedno pet puta u tijeku vašeg života promijeni promijeni broj kuće ili kad vam lokalna jedinica promijeni ime ulice, e onda vi morate ići po novu osobnu iskaznicu ni krivi ni dužni, a s te se adrese maknuli niste. Još bih upozorila na jednu stvar, dakle jednako tako pitanje se postavlja da li je važnost osobne iskaznice temelj za biračko pravo. Mi imamo jednu situaciju u kojoj je Ministarstvo uprave iz onoga što se nekad zvalo Popis birača, a sada se po novom zakonu zove Registar birača pa je iz tog Registra birača sastavljajući popis ispustila 200 000 osoba koji nisu imali važeću osobnu iskaznicu i 400 000 građana Hrvata, hrvatskih državljana izvan Republike Hrvatske. Pa im je na taj način onda kada su oni ipak na dan izbora došli glasovati onda ih je poslala u Ured državne uprave da uzmu potvrdu da ipak mogu glasat premda im nije obnovila osobne iskaznice, što znači da su ti građani glasali sa nevažećom osobnom iskaznicom ali su išli po potvrdu koja je izvučena iz starog popisa ili sada se to zove registar, dakle ništa se suštinski nije dogodilo. Najprije su onemogućili građanima pa su ih onda rekli po potvrdu pa pod istim tim uvjetima ako imaš potvrdu možeš glasat. Dakle iz toga se sad jasno vidi da se zapravo obeshrabrivalo građane na sve moguće načine da zapravo ne pristupe izborima i ovim i onim prije, poglavito građane sa prebivalištem izvan Republike Hrvatske iz razloga što su se oni, najprije je bila odredba da se moraju registrirat ali onda se dosjetilo Ministarstvo uprave pa je reklo prije izbora pa onda je reklo pa može i na sam i na sam dan izbora ako ste baš jako uporni i baš jako hoćete glasat, ajde nek vam bude onda se možete i na dan izbora registrirat. Jednako kao i ove osobe sa nevažećom iskaznicom koje nisu upisane u popis birača, ali ako su bile jako uporne pa su odhodale do ureda državne uprave onda su ipak mogle glasovat. Dakle ne vidimo tu nikakvih razloga osim toga da se građanima što je moguće više zakomplicira njihov izlazak na izbore. Evo to su neke od odredaba za koje mislimo da ovim zakonom nisu do kraja i nisu dobro stipulirane, poglavito ove odredbe u odnosu na djecu i ove odredbe u odnosu na osobno osobno ime i prezime koja odredba ne korespondira sa Zakonom o osobnom imenu i stoga kao i više puta ponavljamo da je ovaj zakon u dva čitanja da se donosi onda bi predlagatelj mogao čut ako bi htio čuti ili pročitat iz fonograma naknadno primjedbe koje zastupnici iznose u Hrvatskom saboru pa ih možda onda ugraditi i u konačni tekst. Ovako osim što smo dobili obrazloženje da će bit teško poremećeno teško poremećeno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj ako hitno i žurno sutra ne izglasamo ovaj zakon, a to se obrazlaže time da ćemo mi te obrasce temeljem ovoga zakona moći onda tiskat u Republici Hrvatskoj. Pa ja pitam predlagatelja ako me čuje što pitam, zašto gospodine predlagatelje ja bih upitala nešto predstavnika predlagatelja pa bih upitala, možda dobijemo i sad odmah odgovor. Dakle zašto nam treba ovaj zakon da bismo počeli tiskat obrasce u Republici Hrvatskoj da se gospodarstvo znatno ne poremeti i zašto to ne možemo već sada učiniti temeljem, dakle zašto nam treba novi obrazac da bismo to mogli raditi u Hrvatskoj, a ne u inozemstvu i zašto ne bi i sadašnje obrasce tiskali u Hrvatskoj, a ne u inozemstvu, pa pitam da li je to, znači da je bio proveden neki javni natječaj po kojem je to neka firma iz inozemstva dovela i hoće li sada biti provođen javni natječaj ili kako to Ministarstvo unutarnjih poslova već zna tko će to i po kojoj cijeni tiskat u Republici Hrvatskoj. Jer mora već sad znat koja će to bit cijena i koje uštede obzirom na obrazloženje poslovničkog razloga zašto se to donosi u skraćenom postupku i u hitnoj proceduri. Hvala. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra. evo ja sad dvojim treba li sutra glasati za ovaj zakon po hitnom postupku, jer pošto su sad neporemećeni gospodarski odnosi, a dizanjem moje ruke se poremete bit ću odgovoran za situaciju u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj. Na početku mislim da je prvi u ime kluba SDP-a govorio gospodin Šime Lučin ili nije važno je li prvi ili nije. On je rekao da je sve jasno, kratko, čitko. Međutim, ovdje je sve jasno ali se ništa ne zna. Recimo ne zna se kolika je cijena osobne iskaznice za građane, još nije utvrđeno. Ne zna se tko će raditi te osobne iskaznice. Zna se da će se raditi u Hrvatskoj, možda se i zna tko će raditi, ali se neće raditi tko će raditi te osobne iskaznice. Ne zna se koliko košta državu to što će raditi osobne iskaznice, što će se raditi u Hrvatskoj. I to je nepoznanica. A mi danas govorimo o tome i bilo bi pristojno da to piše unutra i da znamo koji su to poremećaji u gospodarstvu. Mislim da je i ova hitna procedura silovanje demokracije koju smo doživjeli ovdje bezbroj puta. Ali mi govorimo o tome, međutim većina radi po svome jer je kao što reče premijer Zoran Milanović preuzela odgovornost na svoja leđa. Kako ta odgovornost izgleda govori upravo i ovaj zakon. Mene sad, ovo sve što je napisano u ovome zakonu o tome kako će izgledati osobna iskaznica, šta će biti na osobnoj iskaznici samo je jedan novi element nutra. To je OIB. Ali isto se pitam zbog čega ova međufaza, zbog čega ne uvodimo odmah elektroničku osobnu iskaznicu. Da li je tehnologija u svijetu toliko još u zaostatku pitanje isto predstavniku predlagača. Postoji li elektronička osobna iskaznica u svijetu? Ako postoji, zašto je mi ne uvodimo. Ili taj koji će raditi u Hrvatskoj na to nije spreman pa se prilagođavamo onima koji će raditi osobnu iskaznicu koji će dobiti posao. Znači, nelogičnim se čini da radimo nešto što nismo dovoljno dobro pripremili. Drugo je pitanje koje bi bilo uputno dati odgovore na to pitanje, jer zbog čega kada kupujemo stan, kada iznajmljujemo stan, kada vadimo bilo koje rješenje trebamo nešto od države dobiti trebamo svaki puta dati osobnu iskaznicu, a osobna iskaznica se dobija na temelju domovnice i na temelju rodnoga lista. Ali morate dati i rodni list i domovnicu uz osobnu iskaznicu. Znači, ta osobna iskaznica je bezvrijedni dokument. Druga stvar, zbog čega trebamo, znači gušimo se nepotrebno u papirologiji. Odavno smo rekli da ćemo napraviti HITROREZ, nije bitno koja je to Vlada rekla, da ćemo sve ono što je suvišno izbaciti kako građani, kako bi država bila na usluzi građanima. prvo ga šaljemo od šaltera do šaltera. Ne može doći na jedan šalter i reći ja hoću uzeti, izvaditi građevinsku dozvolu i doći ću za 7 dana. Treba 150 papira izvaditi, potvrda, domovnica, rodnih listova i čekati mjesecima ili godinama. Zbog čega nemamo, zašto ne idemo k tome da imamo jedan dokument na koji će biti i vozačka i osobna i zdravstvena. Zbog čega? Jel' je to nemoguće, jel' to druge države nemaju. Zbog čega opet moramo imati ono debeli novčanik da bismo spremali unutra neke dokumente. Ili će se netko sjetiti nakon godinu, dvije dana pa će reći e hajmo sad spojiti osobnu i vozačku, hajmo samo jedan dokument. Ako imamo elektroničku na toj elektroničkoj osobnoj iskaznici može biti sve ako želimo. Ali onda bi možda trebali neke reforme napraviti u državnoj upravi. Druga stvar. Zbog čega moramo plaćati danak tuđih prohtjeva i tuđih pogrešaka? To je ono što je kolegica Lovrin malo prije govorila o tome, ako netko promijeni ulicu ja moram izvaditi novu iskaznicu, jer ako je ne izvadim jer stanujem na krivoj adresi, krivo mi piše na osobnoj iskaznici ja sam u prekršaju. zapravo, uvodimo iskaznicu a da ne znamo koliko će koštati osobna iskaznica za dijete. Odredba da dijete može isto tako imati osobnu iskaznicu staru pet godina je nevjerojatna. Sad zamislite ono što je isto gospođa Lovrin rekla dijete od 3 mjeseca i dijete od 5 godina. Pa tko će prepoznati koje dijete? To ne da će dolaziti do komičnih situacija, nego može do velikih, velikih zlouporaba i to je pogrešno. A mi donosimo zakon po hitnom postupku i imamo na savjesti sprječavanje i otklanjanje većih poremećaja u gospodarstvu. I sad mi moramo dići ruku za nešto što stvarno je vrlo teško logično razjasniti. Ja se nadam da će predstavnik predlagača pojasniti neka od pitanja. Sve ostalo je već rečeno u raspravi pa misli da ne treba duljiti. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Miroslav Tuđman. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa dozvolite nekoliko riječi o zapravo motivima donošenja ovoga zakona po hitnom postupku i što stoji iza toga. Naprosto tu su navedeni neki razlozi koji su nerazumljivi i neshvatljivi. S jedne strane vidite da predlagač u prijedlogu zakona stoji da bi taj zakon trebao imati primjenu od 1. lipnja. Znači, za tri Obrazloženje za to već smo par puta čuli danas jeste da se novi obrasci mogu tiskati u Hrvatskoj. To je pretpostavljam i u onom gospodarskom razlogu. Nije jasno zašto se taj poslovni ugovor ne bi mogao napraviti i bez izmjene zakona. Drugo obrazloženje koje ide i za time koje je isto tako nejasno ili problematično jeste da je ovo prva faza, a da će se u drugoj fazi ugraditi elektronički nosač podataka. Kad smo pitali predlagatelje zakona iz Ministarstva unutarnjih poslova na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kada će početi druga faza, koliko košta, koliko će to trajati odgovora nismo dobili jer oni to ne znaju. Jer je to pitanje nadležnosti nekoga drugoga, odnosno nekoga tko se bavi e-upravom. A s treće strane se argumentira da ovo ništa neće koštati u proračunu. Mislim to kako to može netko znati ili tvrditi, a ne zna da li će ova faza biti druga za mjesec dana ili za godinu dana ili kad? Tako da zapravo sa ovakvim ponašanjem ono što mi možemo odavde naslutiti iz saborskih klupa je da je netko u Vladi napravio ministarstvima nekakav hodogram pa treba netko odraditi do nekih rokova određene poslove. Ali de facto poruka Saboru jeste vi ćete sada to odraditi, a onda ćete za mjesec, dva, tri, šest ili ne znam koliko opet izglasavati ono što po tim nekakvim hodogramima nama nepoznatim će se stvari odvijati ili raditi. Ono što, ja ne bih ponavljao ono što su drugi prethodnici već rekli sve ove primjedbe već bi samo upozorio na jednu stvar vi ste na klupe pretpostavljam već dobili prijedlog amandmana što smo ga predložili kolegica Lovrin i ja da se izdavanje osobne iskaznice ne naplaćuje. Odgovor koji smo već čuli jer to su i drugi već rekli, odnosno u diskusiji spomenuli, da bi to bio dodatni trošak za proračun opet je u koliziji sa onim što je rečeno da ne treba osobne iskaznice vaditi odmah nego se to može kroz niz godina s obzirom da ove vrijede. Pardon, još jedan razlog zašto se ovaj zakon donosi a u kontradikciji jeste nitko nije rekao da ove postojeće iskaznice ne vrijede za putovanje u inozemstvo nakon 1.07. Ovdje čini mi se prvo bi mogli naći niz razloga koji bi išli po logici ekonomske računice pa reći da ljudi koji su nezaposleni, koji imaju malu djecu, umirovljenici sa teškim ugroženim standardom da bi im trebalo omogućiti ovo što je već rečeno kod promjena adresa za koje nisu odgovorni pojedinci nego je to stjecaj drugih okolnosti. Međutim, po mom mišljenju postoji jedan daleko važniji razlog koji je jači od svih ovih razloga, a to je da je osobna iskaznica jednako kao Domovnica dokument sa kojim se ne stiču nikakvi materijalni probici probici nego je to pitanje identiteta i drugim riječima to je pitanje dostojanstva čovjeka. Da li ja imam pravo na svoj vlastiti identitet, na svoje legitimiranje sa tim identitetom i da to ne moram za to nekome platiti? Prema tome, ja mislim da je uvijek i da bi bilo normalno da počnemo da se ne naplaćuju. Jer to je nešto što je već postala praksa dijela zemalja u EU jer se ta dva osnovna dokumenta ne naplaćuju. I mislim da bi to trebalo ovaj amandman prihvatiti i ugraditi u ovaj zakon. Evo, toliko. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na replike. Branko Vukšić, izvolite. Uvaženi prof. Tuđman već je i prije kolega Novak govorio o tome da bi trebalo razmisliti o tome, čak je on rekao da se ne zaposlenima daju iskaznice besplatno međutim slažem se s vama trebalo bi svim građanima RH dati iskaznice besplatno jer jest pitanje dokazivanja identiteta, pitanje ljudskoga dostojanstva. Međutim, mi smo u Hrvatskoj ljudsko dostojanstvo srozali do krajnjih mjera. I to je isto tako činjenica. S tim više bi moglo biti besplatno i danas bismo mogli raspravljati o tome kada bismo znali koliko košta izrada te iskaznice. Znači ako će država izrađivati tu iskaznicu ili netko u ime države ne smije država na tome ostvarivati profit nego samo treba izračunati koliko cijena izrade te iskaznice košta. I prije svega moramo znati koliko cijena iskaznica takvih košta u Europi u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji bilo kojoj drugoj državi, da se ne bi ispostavilo da cijena iskaznice u Hrvatskoj košta pet puta više nego u Velikoj Britaniji. Može koštati samo toliko više što oni više iskaznica izrađuju pa je jeftinije i to se može izračunati. Međutim mi ovdje kada govorimo u Hrvatskome saboru nikada ne govorimo sa punim parametrima. Mi donosimo sada jedan zakon koji onako izgleda, pa šta sada će mala djeca moći putovati po Europi pa da roditelji ne troše za za putovnicu pa ćemo izdavati maloj djeci osobne iskaznice. I evo građanima smo napravili veliku uslugu oni će proći jeftinije, a to jeftinije je uvijek skuplje od onog najskupljega. Znači u vrijeme recesije svaki dodatni trošak za građanina je i dodatni trošak za državu. Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala. Što se tiče ovih suglasan sam što se tiče ovih parametara, nije samo kod ovog zakona nego mi naprosto nemamo faktografiju kada donosimo najveći broj zakona, rijetko kada je neki prijedlog zakona imao obrazloženje i faktografiju da o tome možemo razgovarati. Mene je čak začudilo, rekao sam već da predlagatelj nema pojma o drugoj fazi kada će ona doći, koji će biti troškovi i kada će se realizirati. S druge strane ovdje bismo trebali imati podatke naprosto o broju tih osobnih iskaznica, kada one ističu u kojem vremenskom periodu, a svakako da je ovo što ste rekli pitanje cijene jer svi možemo biti sretni i zadovoljni da se ona počne proizvoditi u Hrvatskoj ali ako će biti ne znam koliko puta skuplje onda je pitanje što smo tu uštedili i što smo dobili. ja mislim nisam od onih koji misli da je ekonomski faktor prvi uzrok krize. Ja mislim da je ekonomija naprosto posljedica nečega. Prema tome, ako idemo jačati određene vrijednosti, a u ovom slučaju govorimo o dostojanstvu čovjeka onda one bez obzira koliko će to koštati proračun pridonosit će stabilizaciji i gospodarstva i odnosa u hrvatskom društvu. Tako da mislim da te dvije te dvije vrijednosti, cijenu u proračunu i ovo što ćemo s time dobiti sa poštivanjem ljudi i svih nas međusobno naprosto nisu usporedive veličine. Ana Lovrin replika. Ja se nadam da će predlagatelj ići nekim svojim amandmanom da odgodi to stupanje na snagu. Vidim da Odbor za zakonodavstvo nije dalo nikakvu primjedbu, međutim naglašavam da će ovaj zakon u najboljem slučaju ga saborska većina može izglasati sutra

naš Ustav kaže da zakon stupa na snagu najranije 8.dan od dana njegove objave, dakle to je opće pravilo, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drugačije Nemojte nas na neki način podcjenjivati i sada reći da je ovaj zakon tako jako važan da mora stupiti na snagu prije 8.dana od objave kao općeg pravila upoznavanja građana sa izglasanim i donesenim zakonom. Pa onda ja očekujem da će predlagatelj možda sam ići sa nekim amandmanom jer mislim da bi ovo zaista bilo previše. Miroslav (HDZ)** Hvala. Pa čini mi se ono što sam već očito je da je predlagatelj sam pod određenom presijom da se ti rokovi moraju ispoštivati odnosno želio je da to tako bude riješeno, a da zapravo nismo doznali pravi motiv ili pravi razlog zašto je tome tako. Kao što je već rečeno da ne ponavljam ono nije poznato zašto bi ovo moralo ići po hitnom postupku zbog svih onih razloga koji su već ovdje rečeni, ali način kako se to donosi naprosto znači ne poštivati ovaj Hrvatski sabor u najmanju ruku sa time što se ne izlazi sa argumentima i činjenicama zašto se predlažu takvi rokovi, nego se uzimaju razlozi koje sam malo prije komentirao koji naprosto što bi narod rekao ne drže vodu. Mladen Novak replika. Ali doduše moja je bila sasvim drugačija. Ja sam tražio da se omogući nezaposlenima i zato sam ih i u tom kontekstu sam ih i spominjao preko 300 tisuća nezaposlenih. Onima kojima ističe osobna karta, oni su u prekršaju. Znači moraju, on je prisiljen vaditi novu osobnu kartu, dajte barem njima i njihovoj djeci za koje postoji obaveza da vade osobnu kartu da se njima omogući da dobivaju besplatne osobne karte. I mislim da to nije nikakav populizam bez obzira što mi je odmah nabačeno da je populizam. A za ovaj detalj koji ste vi sada spomenuli malo prije da to u Europi postoji kao praksa moram priznati da nisam ni znao. Međutim ima još jedan koji vjerujem da je i vama promaknuo, u članku 3.ovog teksta stoji da se promjena podataka koji se između ostalog i datum rođenja. Daj mi recite kako može doći do promjene datuma rođenja? Može doći do krivo upisanog datuma, ali ne može doći do promjene datuma rođenja. Hvala. (HDZ)** To sam ja na odboru isto pitao za taj datum rođenja, ali kaže da se događa jel iz nekih razloga, ali … ili krivotvorina ili neki drugi razlog, ali ali dobro. Što se ovog prvog dijela tiče nema razloga uopće za ispriku zato jer ovdje nismo zbog nekakvog takmičenja nego zbog zajedničke dobrobiti. Prema tome mislim da da možemo zajedno pristupiti, zagovarati ovakvo rješenje, a recimo ovaj zakon o besplatnoj osobnoj karti i domovnici ima Francuska, a Francuska nije baš tako mala zemlja.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

Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra. Pa evo

Hvala vam

kolega Branko Vukšić.

Hvala.